Prelazimo na sljedeću točku dnevno reda, to je: - Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti Podnositelj Izvješća je Vlada Republike Hrvatske. Materijal ste primili poštom. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Zamjenik ministra financija Boris** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, dame i gospodo zastupnici. Vezano za Uredbu o financijskom poslovanju i predstečajna nagodbi samo nekoliko riječi prije nego što krene rasprava. Znači, to je zakon koji je donesen u ovom visokom domu, u 10 mjesecu i sada ostavlja se pitanje od kud odmah sada na brzinu da se već u 12 mjesecu mijenjaju određene stavke toga zakona. Moram vam reći da je to jedan živi zakon gdje smo u ovom visokom domu dobili podršku sviju i kada su krenule te predstečajne nagodbe, negdje 10,11 mjesec jako malo imali smo slučajeva i iz prakse. Međutim, u 12 mjesecu imamo jedan obrat gdje se jako puno kompanija javljalo u predstečajnu nagodbu i gdje se sada već prvi efekti u prvome, odnosno drugome mjesecu. Moram vam reći da je negdje zadnji podaci su vam da su negdje preko oko 3, 5 tisuće kompanija ušlo u predstečajnu nagodbu, u njima je negdje zaposleno oko 25 tisuća ljudi i da je iznos prijavljenih blokada negdje oko 30 milijardi kuna. Kada smo razgovarali sa poduzetnicima, jer vjerujte svaki dan razgovaramo u tome procesu, onda kada se zapravo vodi ta jedna predstečajna nagodba naiđete na mnoštvo problema, naiđite na mnoštvo problema i upravo jedan od razloga je zašto se išlo odmah vrlo brzo uredbom, i nažalost moram reći jako puno članaka se je promijenilo, međutim suštinski se promijenilo samo nekoliko stvari, koje ću ovdje evo i zato je i odmah na početku govorim znači da i je bilo dosta promjene članaka. Međutim ukoliko znate da se svaki dan su zapravo situacije gdje mi želimo spasiti svako to poduzeće koje se može spasiti i zbog toga su bile intervencije ovako, ovako hitnom uredbom vrlo brzo mislim već u ožujku ići sa izmjenama ovoga zakona gdje ćemo nastojati još doraditi znači sve neke prepreke koje nam se postavljaju pred nas da zapravo uspijemo spasiti svako trgovačko poduzeće, svako radno mjesto, sve te prepreke koje se naiđu, mi ćemo ići sa brzim izmjenama jer ovo je jedna novina kao što znate koja nije bila prisutna u RH i ta je novina trenutno tu kod nas i vidimo da daje prve određene efekte i zapravo sve određene prepreke koje možda nismo znali koje smo donosili sami zakon, pokušavat ćemo ih rješavati u hodu. Kao što znate ovdje je jedna od novina je bilo vezano za kada smo analizirali zaprimljena izvješća vidjeli smo da veliki broj kompanija koje su predale financijska izvješća nisu predala zapravo revidirana izvješća. I onda je zapravo, tu je bio jedan problem prijave bez izvještaja. Ali su bio konstantni proces blokade, tako da ne znam da li ovdje mogu reć o nekim konkretnim poduzećima gdje smo ih spasili na taj način gdje smo ovim brzim izmjenama rekli da se zapravo upravo da tako se kažem dignu blokade, da bi poduzeće moglo, zapravo ono njihovo tekuće poslovanje da bi moglo se odvijati iako nema taj formalno revidirano izvješće onda smo zapravo u ovom djelu ukoliko se događa da se može dogoditi jedna nadoknadiva šteta za to poduzeće. Uveli smo jednu takvu privremenu mjeru. Znači jer smo smatrali da to poduzeće ako je, radi se o našem jednom izvrsnom poduzeću koje se našlo u poteškoćama znači ne samo za njega nego i za druga poduzeća da smo digli blokade, da probaju teći sirovine, da može platiti tu određenu isplatu plaće i to je jedan od krupnih promjena u ovome djelu zakona i smatramo da je to ide infa favore tim poduzetnicima da se zapravo dignu blokadu i da se. jer je bilo sa različitim vjerovnicima nije moguć bio dogovor. Dva vjerovnika se dogovore ostalih pet jednostavno ne žele i onda blokiraju to poduzeće i nikako nismo mogli dopustiti da se nagodbu svih vjerovnika i to je jedna od velikih novina u tom dijelu gdje smatramo da smo išli u korist za poduzetnike. za poduzetnike. Također revizorska izvješća u samom kada smo u razgovorima nakon donošenja zakona sa Hrvatskom revizorskom komorom su oni davali određene svoje primjedbe gdje smo ih usvojili i također u postupku kada se revizori su trebali dati procjenu vrijednosti toga postupka i onda smo rekli ok idemo vidjeti na koji mogući način da bude što operativnije, što bolje, da ti i zapravo i ta izvješća koja će služiti vjerovnicima da mogu donositi određene odluke tu smo zapravo se usuglasili sa revizorima gdje su revizori već 13. siječnja 2013. Godine dali smjernice svim revizorskim kućama na koji način postupati kod tih slučajeva. I mislim da smo i tu aktivirali revizorske kuće na taj način da počnu davati ta izvješća. Čak smo i promijenili u zakonu, postavlja se pitanje tko će platiti ta revizorska izvješća za poduzeća koja su u blokadi. Mi smo rekli skidamo blokadu, taj dio gdje treba da se plati revizija, ulazi u jedan redovni trošak poslovanja. Sve smo činili da to poduzeće ne nalazi na neke prepreke, nekih operativne naravi i u tome kontekstu smo zapravo išli ovom izmjenom. I također je vezano za prijave određenih tražbina gdje se javilo određeno pitanje šta s onim vjerovnicima koji ne prijavljuju tražbine a kasnije mogu oštetiti cjelokupni taj proces onda smo rekli da se svi zapravo moraju prijaviti u taj proces tražbina, znači da nema onih koji čekaju sa strane pa da vide kada se sustav riješi pa da oni ponovo blokiraju to poduzeće znači da ne naštete ni poduzeću. Znači cijelo vrijeme smo se vodili jel je to jedna živa materija. Mi smo nedavno i razgovarali sa našim velikim poduzećima koja su u teškoćama i svakodnevno vjerujte imate ono jako puno različitih kombinacija i pokušavamo otkloniti sve te prepreke kako bi zapravo ta poduzeća dali im da dišu, dali im da počnu da rade. Znači ovdje je kada se gleda sa ovako normativno jako puno izmjena, 40 točaka vidite u vrlo kratkom vremenu, mi kažemo ići ćemo sa promjenom vrlo brzo već u trećem mjesecu i ponovo dajemo sve od sebe da taj dio nelikvidnosti da se borimo s tim. Znači mi smo negdje imali 45 milijardi nelikvidnost u tijekom ljeta, vidite danas da su prvi rezultati ne samo administrativne mjere gdje smo mi rekli da ćete biti brisanja, da se ispod 40 milijardi spustila. Spustila se nelikvidnost na 39 milijardi. milijardi. Mi smo reki idemo još da vidimo šta možemo sve napraviti kako bi zapravo ta poduzeća koja su u poteškoćama onaj dio što treba očistiti, očistiti ali od tih preko dvije milijarde se nalazi onih poduzeća kojima treba tog obrtnog kapitala, kojima treba tih obrtnih sredstava, kojima treba dati da dišu kada su nažalost u tim poteškoćama i mi zato smo zapravo išli i hitnim izmjenama u ovim uredbama jer to je jedan proces koji ćemo kažem vrlo brzo ponovo mijenjati i koliko god bude trebalo Vlada će mijenjati samo da spasi svako radno mjesto, da spasi svako poduzeće. Evo zahvaljujem, pa ćemo kroz raspravu pokušati vidjeti da li se još šta treba doraditi. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Replika Branko Hrg. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Evo gospodine zamjeniče ministra rekli ste da je pred stečajna nagodba napravila dobre učinke. Ja vjerujem da u većini slučajeva da. No naravno kao što je to uobičajeno. Uvijek ima i loših učinaka. Vjerojatno one velike firme koje su pod malo većim povećalom naravno zbog većeg broja zaposlenih i sve ostalo su na neki način u tom djelu u povlaštenom položaju dok su manje firme koje dođu na trgovačke sudove definitivno često puta dovedene u situacije da se proces odugovlači, da to traje u nedogled, da vlasnik koji je doveo firmu u poteškoće a ja ovdje zastupam konkretno radnike iz tvornice mesne industrije Gušti u Križevcima, dakle da on odugovlači, koriti zakon i na neki način manipulira tim istim zakonom, koristi sve one vremenske intervale i sve dalje i dalje vodi firmu u principu u propast da ona počinje sa dračem se praktički obrastati i da ona više ne proizvodi. Još je veći problem kada se pojavi čak i potencijalni zainteresirani kupac koji želi nastaviti proizvodnju ali ti zbog ovog procesa predstečajne nagodbe ne možeš ništa napraviti. Pa moja molba

Hvala i vama.

To je čisto administrativno smanjenje potraživanja, ništa drugo, jer tih 6 milijardi hrvatsko gospodarstvo nije dobilo. I nitko vama niti ministru niti Vladi ne osporava želju pa čak imate i podršku da se pomogne gospodarstvu i nemate se razloga za ljutit kad vam netko kaže da je to administrativno smanjenje nego kako nazvat drugačije ako ovaj izbriše dug ovome, ovaj izbriše dug onome, ali će se u konačnici naći netko tko tih 6 milijardi neće dobit jer naprosto netko ih potražuje, negdje se krug mora zatvoriti. Ili ako je drugačije ja bih volio da me razuvjerite jer onda ne bi bilo problema koje danas poduzetnici imaju i oni koji koliko toliko normalno posluju, a u svakodnevnim kontaktima s njima razgovarajte pa ćete vidjeti da praktički gospodarski život je stao, međusobno … su skoro stali i to je činjenica od koje mi ne smijemo bježat i to je činjenica ako vi bilo šta predložite da se to promijenite budite sigurni da ćete imat podršku svih klubova u ovome Saboru. I zato nemojte gledati krivo ako vam se kaže da je to administrativno smanjenje. I ono što ja ne mogu nikako prihvatiti kolega Lalovac, da ne koristite institut OIB-a, dakle vi možete vidjeti točno koja firma do one zadnje ima bilo kakvu povezanost, s kojim poduzećima, da se vrši prebacivanje imovine s poduzeća na poduzeće, da se na takav način izbjegne određeno plaćanje. Pa jedan od osnovnih razloga zašto se išlo na uvođenje OIB-a, zašto je bila višegodišnja svađa sa Visokim trgovačkim sudom jer oni su kolegice i kolege imali 50 tisuća društava s ograničenom odgovornošću gdje je pet suglasnika ili šest, nije bitno koliko, vi ste vidjeli u Trgovačkom sudu samo jednog. Onih pet nema unutra, oni su međusobno potpisali nekakve društvene ugovore. Uvođenjem OIB-a izmjenom Zakona o sudskom registru kolegice Lovrin ja mislim da je to bilo da ide u 10. mjesecu 2010., je praktički Visoki trgovački sud dobio obvezu da sva ta poduzeća preregistrira tako da se vide svi njihovi vlasnici i vi kad ukucate jedan OIB vidite vlasništvo, suvlasništvo bilo kojem poduzeću ili vlasništvo i suvlasništvo tog poduzeća s bilo kojim drugom poduzeću. I kad imate takvu povezanost, kad imate da se određena da li materijalna ili nematerijalna imovina prenosila iz poduzeća u poduzeće vi imate puno pravo da se koristite onim odredbama Općeg poreznog zakona, a koje na određen način su u suprotnosti sa Zakonom o povezanim društvima jer evidentno se radi o povezanim društvima. I da je netko prebacivao imovinu iz poduzeća u poduzeće sa krajnjom namjerom da ne plati nekom nekakvu obvezu. To je činjenica, to je istina. I gledajte kolega Lalovac, nitko vama neće biti protiv toga da se u ovom trenutku spasi građevinska industrija u Republici Hrvatskoj koja je na koljenima. I vi ako pogledate, ovi koji su podnesli zahtjev za predstečajnu nagodbu tu su metalci i građevinari manje-više skoro svi, nažalost. I tko će bit u ovom Saboru protiv toga? Ali smo protiv toga da kažete da su se ovdje samo nekakve tehničke promjene, nije istina. Hoćete od revizora, hoćete od izvješća koje se treba promijenit, nije baš svejedno tamo oko financijskih pokazatelja dal će bit ovakvi ili onakvi. Da li je ono godišnje financijsko izvješće zamijenjeno s onim drugim financijskim izvješćem na određen način pogodovanje nekom il nije. Ali ako će to riješit 10 problema ja se slažem da su to promjene, samo Ministarstvo financija to mora imat pod kontrolom. I bilo kakva promjena, rekli ste da je ovo živo tkivo i normalna stvar da ćete možda za mjesec ili dva dana tražiti promjenu zakona i nitko vam to ne spori, ali nemojte radit s ovakvom uredbom. Dajte da se ovdje raspravi kao što je kolega Hrg spomenuo jedan primjer jednog poduzeća. Možda je u pravu, možda i nije, možda će ostale kolege spomenuti još nešto drugo pa možda ćemo izroditi kvalitetnije rješenje. Ali reći samo smanjili smo nelikvidnost sa 45 na 39 milijardi to naprosto nije istina, to je administrativno brisanje. To je administrativno brisanje i to je nešto što nije dobro. Također kad pogledate ovdje u zakonu definiciju vjerovnika, mi moramo bit naprosto bez obzira što je ovdje ovako zakonom definirano da u konačnici neka dođe do ne daj Bože spora da netko potražuje od nekog poduzeća, jučer smo imali raspravu o jednom zakonu, … iz ovog pravosudnog dijela gdje se upravo govorilo o tim fakturama i on ako dokaže zakonskim dokumentima da ima potraživanje iz određene tvrtke, ne znam na kom ćete vi njemu sudu osporit da on to može naplatit ako otvorite ovako kao što ste predvidjeli dakle da vjerovnici koji prijavljuju postupak i čije su tražbine osporene i vjerovnici koji nisu prijavili u postupku nagodbe, a pokrenuli su ili će naknadno pokrenuti parnični postupak tužbom ili prijedlogom za ovrhu temeljem vjerodostojne isprave. Vjerodostojna isprava da ste nekome isporučili robu ili izvršili uslugu je nešto što vama garantira da ćete vi to naplatiti i nitko vam nikakvim administrativnim putem ako nije prošao zakonski rok ne može to osporiti. Dakle da završim, ovo je nažalost bez obzira koliko je bilo dobro da smo ovaj zakon podržali konsenzusom ovo nažalost pokazuje na određen način da Hrvatski sabor nitko ništa ne pita. Mi smo ovaj zakon usvojili, ovaj zakon kao što se znalo u četvrtak na sjednici Vlade da će se ovo mijenjati to se isto tako moglo u petak, tjedan prije toga raspraviti u Hrvatskom saboru i usvojiti. No uz ove primjedbe, ako smo podržali prijedlog zakona, ako i nisu rezultati kao što se očekivalo, a to je 20 tisuća predstečajnih nagodbi koliko se govorilo, očigledno da je problem malo dublji i malo složeniji i da treba malo ovaj problem drugačije sagledavati i gledat ga i možda na drugačiji način ga rješavati. Mi ćemo dakle prihvatiti ovo izvješće ili kakav će već biti zaključak Hrvatskog sabora, ali molimo i kolege iz Ministarstva financija i ostale iz Vlade da na ovakav način ipak ne ponižavaju Hrvatski sabor jer ponavljam ovo je Vlada usvojila 11. siječnja, mi o ovome raspravljamo 14. veljače. U međuvremenu se moglo dogoditi sve one predstečajne nagodbe do 20 tisuća između 3 tisuće koliko je planirano. Prema tome, ako već imate podršku za neke stvari bilo bi dobro da nam date i pravovremenu informaciju. Hvala i vama. malo u meritum vidite da, i u dobroj namjeri dakako, da podržava one dobre mjere ovoga zakona. Sad tehnički 11. siječnja je Vlada donijela, Sabor je ako se ne varam 23. siječnja počeo raditi u ovome u ovome dijelu i mislim da smo odmah uvrstili tu točku dnevnog reda. Zašto tehnički danas nije došao, ali dobro možda ja nisam najpozvaniji da o tome razgovaram, ali znam da je primarno bila 5, 6 točka dnevnog reda. Vjerojatno zbog tehničkih razloga prisustva nisu mogli biti ovdje. Ovo je vjerojatno naj kako bih rekao kompliciraniji zakon u smislu promjena koji je donesen u ovome Saboru i sa željom da on zaista uspije. Svi zakoni koji dolaze iz Ministarstva financija, nadam se da to i kolege koji nisu u tom polju i priznaju i mislim da neka javna istraživanja to govore, zapravo nastoje i trude se mijenjati ovo društvo koliko je to moguće. Sjetimo se samo koliko je bilo pa i u ovoj sabornici i u javnosti prosvjeda oko Zakona o fiskalizaciji, prometa gotovinom pa je na kraju sve ispalo divno, krasno. Past će sustav, srušit će se država, ne idemo mi, a zapravo se porez bar što se tiče ugostitelja smanjio sa 25 na 10 pa danas sve evo divno, kojeg smo, 14. veljače Valentinovo, pa sve funkcionira divno i krasno bez ijednog pada, bez ijednog problema. Cilj ovoga zakona bio je dakle da svim sudionicima na tržištu omogući transparentniju utakmicu, da vjerovnici koji godinama nisu mogli doći do svog novca dođu to tog novca, a da dužnici dakako oni koji mogu preživjeti dođu do toga. Prekratko mi je ovo, možda bih se ipak trebao javiti za raspravu, ali kažem transparentno dva čitanja, puno smo oko toga razgovarali, očigledno ovaj zakon zadire i vraćam se na prvu rečenicu u mnogo promjena i pokušaj Vlade da prilagodbama ga popravi moramo podržati. Naprosto evo ga iz svega ovoga meni su vrlo razumna ova obrazloženja i oko vjerovnika i oko nekih drugih rješenja i mislim da je to dobro. A sama najava da novi zakon dolazi za 2 do 3 tjedna dokazuje koliko je problematika složena i koliko je dobro

o 20. prosincu za ovu uredbu, a ovo izvješće koje inače sadrži 3 uredbe je doneseno 11. siječnja 2013. Dakle, jedno je izvješće, a drugo je kad je donesena uredba. Druga stvar predstečajna nagodba ne garantira s ničim da će se vjerovnici naplatiti, ona daje samo mogućnost da poduzeće živi, da radi i da se stvore preduvjeti da oni koji imaju određena potraživanja možda će morati ići u još jednu predstečajnu nagodbu da se smanje ona potraživanja. Ali, ako se ne varam država se odriče poreznih davanja, banke se zato ako pogledate promjene, zato kažem da nisu samo tehničke promjene, banke će se vjerojatno u jednom dijelu odricati kamata ili će smanjivati kamate i dakle to je nešto što uopće nije sporno. Ali ja samo govorim da ovdje ipak nisu baš tako bezazlene promjene u ovom zakonu, da je o njemu trebao raspravljati Hrvatski sabor a ne sa zaostatkom od 2 mjeseca. Dakle, radi se o tome ono što sam rekao da u ime kluba uvijek ćemo podržati svaki prijedlog koji će olakšati život hrvatskom gospodarstvu ali isto tako nikako ne možemo prihvatiti da nam netko govori da se nelikvidnost smanjila za 6 milijardi kad se nije smanjila. Kad pogledate da se prošle godine povećala najprije 5 milijardi s osnova blokiranih prema podacima FINA-e, a ovo je samo administrativno brisanje nečega, međutim ti novci nisu došli u krvotok hrvatskog gospodarstva jer ih naprosto nema. Josip (HDZ)** Kolega Šuker s pravom ste iznijeli svoje primjedbe na ovakav način rasprave o jednoj vrlo važnoj uredbi i s pravom se i pitate zbog čega uvijek jedan krivi pogled prema HDZ-u i zastupnicima koji pokušavaju na jedan konstruktivan način raspravljati i o tom problemu. I podržali smo zakon, glasali za isti, pokušavamo dati neke sugestije. Ali to je sve u stilu nekakve politike koja evo već zadnjih nekoliko mjeseci postaje očita. Pa nedavno saznamo, kaže ministar financija, radi rebalansa proračuna koji će morati ići da je kriv HDZ što je takav donesen. A mi upozoravali da ga ne donosite, da nije dobar. Onda čujemo da javni dug ne raste, a nikad nije bio veći nego sada. Onda više nema zaduživanja, onda ministar kaže da ide u Ameriku po milijardu i pol dolara. Pa mi moramo ovom narodu reći istinu. To su činjenice. Ne znam zašto bježimo od toga jer upravo dolazi to vrijeme, sve teže se prihvaća neuspjeh politike, a sve teže ga je i objasniti pogotovo onima koji donose odluke. A hrvatski narod postaje, ili građani, svjestan da sve teže i teže živi. I naravno da dolazi i do nervoze. Ali, postavlja se pitanje do kad će to trajati? U jednom trenutku netko će morati objasniti da li je put nove fiskalne politike porezne politike bio ispravan put ili smo ipak pogriješili. Nije bilo odgovora na repliku ali niste ni replicirali kolegi Šukeru nego ministru. Zamjenik ministra je zatražio riječ. Boris Lalovac, izvolite. **Lalovac, Ja sam rekao da kada se gleda 40 članaka da nisu svih 40 članaka suštinski, ja sam ovdje naveo koje su one suštinske promjene i svakako jesu promjene jer pokazalo nam je zapravo rad da neke stvari moramo mijenjati. Znači, možda je greška u komunikaciji. Znači nisam rekao da su svih nego da govorimo za svih 40 članaka da nisu u tom dijelu. Ovdje ste rekli da je u ovom dijelu da su banke tvrd orah i da ovdje su sada banke nešto profitirale. Pa ljudi moji banke su isto vjerovnici kao i država i bez aktivnog sudionika banaka nećemo uspjeti u ovome. Znači, nećemo uspjeti. Ako mi mislimo da ćemo cijelo vrijeme dosada je država zapravo otpisivala banke, bez aktivne uloge sudjelovanja banaka otvoreni svi govorimo neće uspjeti predstečajne nagodbe. Znači, nije ovdje da se išlo favorizirati. Ovdje govorimo o svim vjerovnicima da moraju biti u ravnopravnom položaju. To što banke imaju založna prava i tako su se u cjelokupnom tom procesu postavile svakako pitanje je i otpisa banaka kako će utjecati na njihove bilance. Znači, to je jedan težak proces. Otpišite 5 milijardi kuna u ovo što ste vi rekli, nek se to otpiše pod 5 milijardi kuna kroz banke. Kakav će biti efekt na privredu? Jedan domino efekt. Nažalost, nadam se da neće biti ali kažem to je jedan težak proces. Znači ovdje nije bilo razgovora da sada banke favoriziraju sebe, a ne, da bilo je ovdje pitanja, ako ste mislili na taj dio što kada se kompanija, kada koja će banka dat novac. Nije ni jedna htjela dat novac zato što su rekli da su vidjeli da je problem i tu smo, jesmo dodali članak da onome djelu, da ta banka koja daje novac, svježi kapital za obrtnika da ona tu, to potraživanje stavimo u redovno, u prioritetno, da ona ipak ima nekakvu, neću reć sigurnost ali nitko nije htio dati novac. Mi smo odblokirali banke, kažem ma kakvi presvećan dan, neću moći dati novac. Ok, da dodali smo taj članak, ako date novac možete ga smatrati kao prioritetnom tražbinom gdje su bili radnici itd. Morali smo nekako pokrenuti taj proces. Kažete administrativno brisanje, pa sada kada ide dolje je administrativno. A gledajte ja kad sam analizirao administrativno pisanje rekao sam vam da sam našao jako puno kod poduzeća gdje su blokirana 5, 6 godina, da njima blokada raste. A poslije se pitam kako je moguće da firma koja je blokirana 10 godina, 10 godina da konstantno, da njoj blokada raste? Ja se isto zapitam, jel to možda isto nekakva administrativna rast blokada. Isto, ja vam mogu pokazat sve te podatke iz FINA-e gdje sam se čudio kako je to moguće. Ne, ne govorimo samo o glavnicama, od 45 milijardi je samo glavnica, kamate su drugo pitanje. Kamate u tom dijelu nisu, znači odvojene su kamate i glavnice. Znači u ovome djelu kada smo rekli da mi smo brisali to poduzeće, ali znate zašto se to još ne vidi, zato što banke nisu zatvorile račune. Banke nisu još zatvorile račune iako su u sudskom registru izbrisane, sada smo, ali FINA ne može zatvoriti jer su još poslovni računi u bankama, znači još je efekt pravi, a 30 tisuća firmi nije viđeno, zato što nisu, banke jednostavno ne zatvaraju račune. I u tome dijelu imamo administrativni problem šta s tim dalje. Tako da vezano za taj, da to nije samo administrativno brisanje. Slažem se sa OIB-om, ja od, od mene nikad nećete ovdje čuti, slažem se OIB je vrhunska stvar, i to smo više puta ovdje rekli da je to jedan kontinuitet. Od mene nikad nećete ovdje čuti da baratamo s OIB-ima, kod koga treba ulaziti, i ne ulaziti. Ja smatram da je to jedan proces unutar Ministarstva financija koji ga treba voditi radi, zaštiti toga koji ga zapravo se analizira tako da ja, od mene nikad ovdje nećete čuti i vezano za OIB. Ja mislim da on OIB treba raditi, ali treba raditi po tiho, znači u da ne kažem, u back officu. I vezano ovdje u ovome dijelu za revizorska izvješća, pa da zapravo mi smo kada smo donosili zakon nismo imali zapravo u tom kontekstu i prava i sugovornike sa strane Hrvatske revizorske komore. Gdje smo mi rekli treba procjena poduzeća, onda vam ni jedan revizor neće, nije htio potpisati. Pa imamo i sa velikim četiri revizorima, nedavno sam razgovarao s njima. Kažem mi vam nećemo ni jedno kažem potpisati u predstečajnoj nagodbi. Ja reko ljudi moji morate dati vaš doprinos privredi. A revizorska izvješća služe samo vjerovnicima, vjerovnicima u tom kontekstu da im zapravo dužnik jer svakog dužnika on će napraviti svoj plan. Revizor će samo potvrditi da li je on vjerodostojan. I znači i državi i zapravo i bankama revizorska izvješća služe samo da vidimo da li firma ima opstojnost, da li ona može kasnije krenuti na tržište i u tom kontekstu su potrebne, te procjene vrijednosti da u tom kontekstu zapravo. Znači suštinu sam vam rekao ali ja ne bi ovdje samo podvukao da su to mislim da se radi veliki napor i ovo što ste na kraju rekli, moram reći osobno da me to uvrijedilo, da ste vi rekli da vas nitko tu ništa ne pita i vi znate koliko je Ministarstvo financija puta uvažavalo vaše i primjedbe, i uvažili smo vaše amandmane i za ovaj zakon, i za više drugih zakona. Nemojte mene pitati zašto je došlo sa tim razmakom, ali ja vas jako pozorno slušam, sve vas i mislim od svih klubova da smo uvažili sve te stvari tako da ja ne bi išao s takvim konstatacijama. Baš sa našeg stajališta uvažavamo i prihvaćamo sve vaše prijedloge. Zahvaljujem. Hvala. Repliku ima kolega Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Gospođo potpredsjednice ja sam očekivao da ćete reagirati na ovo što je rekao zamjenik ministar, nećemo o tome ko je koga uvrijedio, nije mi uopće bila namjera da vas vrijeđam. Ali ne možete negirat činjenice da se o nečem raspravlja 2 mjeseca nakon donošenja. Dakle to je činjenica i to nije nikakvo vrijeđanje. Ko je tu u ovom lancu pogriješio, to ne možete tu, prema tome mislim da je to nebitno. Ali gledajte kolega Lalovac ja namjerno nisam išao u detalje, ne želeći vam otežavati, ne želeći raspačavati priču, ali ne možete reći, evo samo jedna odredba, a mogao bi ih nabrojati još 10. stari zakon prije ove izmjene, veli članak 15. nelikvidnost, nelikvidnost u smislu ovog zakona nastaje kad poduzetnik ne može u određenom vremenskom razdoblju ispunit novčane obveze koje dospijevaju u tom razdoblju. I sad stavak, a pro po stavak 1. stavka 2. više od 60 dana kasni u ispunjenju jedne ili više novčanih obveza čiji iznos ne prelazi 20% iznosa svojih obveza objavljenih u godišnjem izvješću. A pogledajte što sad kaže u ovom izmijenjenom zakonu, 20% od iznosa svojih kratkoročnih obveza. 20% iznosa kratkoročnih obveza i 20% iznosa svih obveza je nego i zemlja. Zato vam kažem da kad gledate zakon, kad malo usporedite onda ćete vidjeti da ima itekakvih promjena, ali ako će to poboljšati da spasimo jednu firmu, mi dižemo ruku za to. Samo vam kažem nemojte olako reći da nisu promjene baš suštinske, jer kratkoročne obveze i ukupne obveze poduzeća koje su u problemima, to je stvarno nebo i zemlja. Hvala lijepa. Vezano za kratkoročne, te obveze, znači i prilikom prvog donošenja smatralo se za dio kratkoročnih obveza, jer ako ovdje vidite da se radi, ukoliko je poduzeće ima 60 dana, a nije blokirano ono je odmah, ako je 60 dana kontinuiranoj blokadi on je onda insolventan. I onda je normalno da su kratkoročne obveze, da je prvo nelikvidan a onda insolventan. Znači to je prvo bilo, znači kod prvobitnog donošenja zakona, ali jednostavno bio je propust kojega smo ovdje, zato što je dosta bilo upita jer su, kakve su to obaveze, znači govorimo o kratkoročnim obvezama. Znači govorimo o kratkoročnim obvezama, znači mora prvo biti nelikvidan da bi bio insolventan, ali ne može nam se dogoditi dogoditi da netko je 60 dana u blokadi, da je insolventan, da je nelikvidan. I zbog toga je u ovome dijelu se dodale kratkoročne obveze, da bi se napravila tu jasna razlika. **Zgrebec, Sljedeći na redu je klub zastupnika HNS-a i kolega Srđan Gjurković. Hrvatskog sabora, zamjeniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo jedan od ovih zakona koje smo donijeli u biti konsenzusom i koji je u biti zakon ne samo života nego jedan od rijetkih zakona koji direktno utječe na spašavanje tvrtki i osiguravanje onom dijelu hrvatskog gospodarstva koje zbog problema insolventnosti i nelikvidnosti ali ne trenutne nego dugoročne. Ono šta smo naslijedili, ono šta se vuklo sa hrabrom odlukom da se ide sa ovim zakonom i naravno podrškom većine klubova da pokušamo te poduzetnike izvući iz problema. Poduzetnike izvući iz problema na način da oni koji izađu iz predstečajne nagodbe i budu nastavili radit neće više biti poduzetnici u toj tvrtci bar ne u većinskom vlasništvu a način na koji će oni dalje raditi osigurat sa novim menadžmentom, novim vlasnicima, većinskim vlasnicima a uključujući i državu, osigurati radnicima da nastave privat, svoj zasluženi dohodak i da osiguraju novu dodanu vrijednost koje te tvrtke mogu osigurati na tržištu jer imaju šansu. to je onaj ključni element ovoga zakona sa izmjenama koje imamo ovdje u koje ne bi ulazio u detalje naravno jer svaki se članak može analizirati i sa ove ili one strane. A ono što je ključno i kod ovih izmjena i uredbi koje su donesene pa sad ćemo to vjerojatno u petak potvrditi, da u biti se pokazalo da je Vlada reagirala odmah, kad je uočila da je potrebito mijenjat kako se ne bi dogodilo da određene tvrtke, određeno radno mjesto konkretno ne bi bilo ugroženo zbog toga šta se ne bi neke izmjene ne bi napravile. I zbog toga su to ove izmjene bile potrebite od strane Vlade odmah i nemojmo zaboraviti da predstečajna nagodba traje 120 dana. Znači predstečajna nagodba po zakonu traje 12 dana. Pitanje opstanka ili ne opstanka svi mi dobro znamo jednog djela strateških firmi privatnih u RH. Ne samo strateških po pitanju zapošljavanje većeg broja radnika nego po pitanju pozicije koje imaju na tržištu što hrvatskom ali i međunarodnom. Prema tome ovakav način reakcije Vlade sa uredbom u trenutku kad se skupilo dovoljno elemenata odnosno problema kroz procese započete predstečajne nagodbe i samo pokazatelj koliko je Vlada RH reklo bi se reklo bi se duboko u ovome problemu, duboko shvaćajući problematiku gospodarstva i provedbu jednoga zakona, implementacije u kojima često mi ovdje u našem visokom domu raspravljamo. Implementacija zakona, imamo dobre zakone a u biti se ne provode. Ovo je baš pokazatelj na koji način se ovo radi. I ovo što je isto potrebito naglasiti da učešće Ministarstva financija u aktivnosti rješavanja problema vjerovnika i vlasnika dugovanja, aktivna uloga a to znači sjesti sa svima, razgovarati, neću reći nagovarati, ali biti jedan i arbitar a i vjerovnik u ovome procesu. U kratkom procesu od 120 dana je nešto što do sada nijedna Vlada na na ovakav način ili sličan nije pokazala. Dakle HNS-a podržati će ovaj prijedlog Uredbi koje je Vlada donijela sa zakonskom ovlasti. Hvala lijepa. Hvala. Evo gospođo potpredsjednice Sabora, gospodine zamjeniče ministra, preostale zastupnice i preostali zastupnici u Hrvatskom saboru. Još jedanput da ponovim ono što sam rekao u replici samo u jednom malo dužem izdanju. Mi smo kao stranka i kao klub poduprli Zakon o predstečajnoj nagodbi i smatramo da je to jedna dobra i odgovorna mjera. Nijedna mjera nije idealna ali smatrali smo da je to jedna dobra i odgovorna mjera koju hrvatska Vlada mora poduzeti, i ovu uredbu i ove silne izmjene koje su zapravo došle također ćemo podržati s obzirom da i ovako i onako više one već dolaze manje-više u ovaj Sabor retroaktivno. No ono što sam rekao i mi to mislimo a to je da je Zakon o predstečajnoj nagodbi, da ste imali pravu ocjenu i pravu političku procjenu stanja a koju niste imali, odnosno imali ste krivu ocjenu da ste imali tada bi taj Zakon o predstečajnoj nagodbi bio jedan od prvih zakonskih zakona koje bi donijeli odmah na samom početku svoga mandata, ali vi ste imali jednu drugu procjenu, a vaša je procjena bila a bila je pogrešna i utvrdili ste sami tijekom prošlog ljeta da je bila pogrešna, a to je pustit ćemo da propadne sve ono što propast treba i to se govorilo cijelu prvu polovicu godine a u međuvremenu ćemo pokrenuti velike državne investicije i njima ćemo kompenzirat pad proizvodnje, pad broja radnih mjesta kroz te investicije. Investicije nisu došle, nema ih ni danas a ti trendovi koje ste krivo procijenili i ta kriza su bila puno deblja i puno razornije i za hrvatsko društvo i hrvatsko gospodarstvo nego što ste vi to tada procjenjivali. Možda u toj fazi u prvoj polovici prošle godine niste ni našli dovoljno vremena jer ste bili bili jako zabavljeni kadroviranjem po svim mogućim ministarstvima, agencijama, institutima i ustanovama koje ste tada formirali i možda i niste tada imali dovoljno ni vremena bavit se gospodarstvom. Jer podsjetit ću još jedanput na izjavu tadašnjeg ministra gospodarstva da sve ono što ne valja i što je nekrotično da će to kirurškim rezom biti otklonjeno iz hrvatskog gospodarstva i tada smo vas upozoravali da ta teza i ta ideja nije točna, da je ona kriva i da je ona pogodna jel da onog zdravog, zaista zdravog u hrvatskom gospodarstvu ima toliko malo a da ipak dobar dio hrvatskog gospodarstva već na neki način zaražen i kompromitiran ako tako hoćete i dijelom insolventan i da se ne može postaviti a priori tako samo sačuvat ćemo zdravo a sve drugo pustiti već da država mora aktivno intervenirati. No tek u jesen zapravo prošle godine suočeni sa težinom stanja i s pritiskom propadanja cijelog niza velikih gospodarskih tvrtki u Hrvatskoj i kada je Hrvatska kleknula na koljena odlučili ste preuzeti tu odgovornost. A s druge pak strane u toj predstečenoj nagodbi govorite da ste vi poduzimali mjere reprograma poreznih dugovanja nije mjera spašavanja mjera spašavanja hrvatskog gospodarstva. To je jedna mjera kojom se pokušava smanjiti porezni dug i povećati punjenje državnog proračuna. ona sama po sebi nije ništa posebno niti utječe. I naravno bio je jedan reprogram bit će još jedan pa bit će vjerojatno još jedan reprogram ako ćemo biti iskreni kada dođe vrijeme. trebat će ponovno reprogramirati i vjerojatno ćete morati htjeli ili ne htjeli dati malo još fleksibilnije modele tog reprograma ne samo ono ili sve ili u jednom modelu obročnog plaćanja. Tu predstečenu nagodbu kao jedan dobru državnu dobru državnu intervenciju i preuzimanje odgovornosti mi smo poduprli podupiremo i ovo što sada činite, poduprijet ćemo i dodatne mjere koje ćete poduzimati u njoj. I mislimo da je tu ako igdje postoji prostor gdje država treba pokazati preuzimanje odgovornosti onda u ovom dijelu ovih problema s kojima se gospodarstvo suočava treba pokazati preuzimanje odgovornosti, a ne pokazivati preuzimanje odgovornosti ukidanjem dijela ingerencija primjerice općina, gradova i županija tamo gdje kaže mi e to nije preuzimanje odgovornosti u tom dijelu. A to se događa u cijelom niz drugih sektora, to se zove centralizacija. Protiv te smo centralizacije, mislimo da državu treba decentralizirati i fiskalno i u procesu odlučivanja i u procesu jačanja regionalne samouprave. a u ovom dijelu s obzirom da nam je i tako državni proračun danas takav kakav je tako je strukturiran, tako su strukturirani prihodi, tako su strukturirani rashodi, mi ćemo u svakom slučaju podržati ovakav oblik pa i nazovimo ga državnog intervencionizma. I budite sigurni da u onoj mjeri u kojoj vi budete čvršće branili hrvatske interese, a hrvatski interes jest hrvatsko radno mjesto. I nemojte se bojati banaka. Vi ćete imati potporu u vrlo čvrstom srazu u odnosu na te banke siguran sam i od svoje vlastite stranke ali imat ćete odnos koji smo u oporbi. Kada s njima imate posla vodite računa i o njihovim pozicijama. Nisu njihove pozicije baš tako sjajne i nemaju baš tako kuda s tim novcem kao što ponekad izgleda i nemaju oni kuda baš s tom imovinom koju su se nakrcali u nekim vremenima, a sada ne znaju što će s njom. Prema tome nisu ni ovdje baš pozicije Hrvatske države tako loše u nekim odnosima samo se ne treba ponekad lako pustiti zapravo da oni vode igru. Dakle potpora kluba HDSSB-a u svakom slučaju ovim uredbama izmjenama Zakona o predstečajnoj nagodbi, ali ne i načinu kao što je gospodin Šuker istakao na ovaj način kako je to sada napravljeno jednom uredbom koja mijenja 40 i nešto članaka zakona i de facto je jedna temeljita izmjena cijelog zakona koja se sada retrogradno u Hrvatskom saboru samo blagoslivlja. Hvala. Hvala lijepa. Repliku ima Igor Rađenović. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa evo gospodin ĐUrović u svojoj replici prije, a i sada u raspravi raspravi u ime kluba praktički polazi od krive premise da su ti potezi vučeni presporo i da je taj zakon došao presporo. On jednostavno gospodine Đuroviću nije mogao doći prije. Znači Vlada je kada je sjela bila je svjesna što je bauk nelikvidnosti što je tada 42, tri milijarde što on znači. U tom času donosi podsjećam vas smanjeni proračun, prvi smanjeni proračun, to nije bilo jednostavno 5 milijardi smanjiti na rashodnoj strani. Rasterećuje gospodarstvo kroz 2% smanjenja zdravstvenog doprinosa, rasterećuje gospodarstvo kroz parafiskalne namete. Dakle svjesno govori opteretit ćemo potrošnju, dižemo PDV na uštrb proizvodnje na uštrb spašavanja radnih mjesta na uštrb spašavanja gospodarstva. Svjesni i zbog ove nelikvidnosti da su poduzetnici u problemu i da nemaju dovoljno za investiranje, a nemaju za investiranje ganjaju dugove jedni od drugih, onda se ide i na državne investicije i na pokušaj toga kao strategiju koja je manje-više uspjela ali kažem u tom času baš svjesni da bauk nelikvidnosti i problem nedostatka sredstava muči gospodarstvenike da treba raščistiti ovo područje od onih koji mogu, a opterećeni su jer ih mnogi rekao je gospodin Lalovac koliko je tih koji postoje na tržištu a ne bi trebali postojati na tržištu i nakon 6 godina opet ulaze sa dugovima, pustiti da plove samostalno. One koji jesu u problemima a mogu preživjeti baš na ovaj način da se prisili i država i banke i svi drugi vjerovnici ljudi iz vašeg kluba su često kritični prema bankama ali u tom pogledu i njih se dovodi u posao odgovornosti

Godinu i pol dana prije izbora bilo je posve jasan trend političkih odnosa i ono što će se dogoditi na izborima krajem 2012., samo onaj koji je bio izrazito subjektivan, naravno imao je nekih svojih razloga to nije mogao vidjeti. Bilo je vremena, bilo je prostora a ne da se Vlada formira i da se sastavlja i klepa u prvoj polovici cijele prošle godine i da se gubi vrijeme. Prema tome sve je bilo potpuno jasno, a situacija se nije značajnije produbila tijekom 2012. Dakle ni u jednom parametru, samo su nastavljeni svi oni trendovi koji su bili prisutni od samog početka 2012., ali je paradigma se promijenila i to se promijenila praktički od 5. mjeseca do 9. mjeseca kad se vidjelo da se ne može jednostavno odsjeć ono što nije dobro, a na … investicija rast ili investicije nije bilo a procjene su bile pogrešne. Evo to govorim, a posve ja mislim da je i vama to bilo vidljivo, jedino onima valjda koji su tada bili u vlasti, naravno oni sami sebi kao čovjek kad je u vlasti inače sam sebi ne može vjerovat da mu se to događa pa oni i vjerojatno to nisu mogli vidjet, ali mi smo svi to jasno vidjeli kakav će bit rezultat tih izbora, prema tome imali ste se vremena spremiti i bit spremni, dočekati izbori. Hvala lijepa. Pa kolega Đurović, vidjeli ste sad kako se vama replicira, dakle želi nas se uvjeriti da je nešto dobro kad uzmete hrvatskim građanima 5 milijardi iz džepa i onda to prikažete kao smanjenje proračuna. Hrvatskim građanima kroz povećanje PDV-a, kroz drugačiju strukturu poreza na dohodak i sve ostalo je uzeto skoro 5 milijardi kuna iz džepa. Međutim vrlo interesantno, dakle svi mi podržavamo i dajemo Vladi podršku bez obzira što smo u prvom čitanju prilikom donošenja zakona jasno rekli da se, upozoravali na određene stvari da se neće dogodit. Sjetite se pompozno ljetos najavljene liste dužnika i sve će država naplatit silne milijarde. 15 dana bilo je interesantno da susjed susjeda vidi jel duguje porez, krajnji efekt te cijele priče je naplaćenih 300 milijuna koje bi se naplatile vjerojatno 90% od toga i da je i da nije objavljeno. To naprosto ukazuje jednu krivu procjenu stanja i sad od ovih poreznih dugovanja najveći dio je nestao i u ovom smanjenju od 6 milijardi jer su blokade takve kakve jesu. I dakle meni nije jasno čemu sad najedanputa ovoliko žuči u raspravi gdje mi svi podržavamo nešto. Ali nemojte kolege i kolegice uzet nam za pravo da vam ne smijemo ništa reći. Ako očekujete podršku onda dajte nam bar pravo i da kažemo, dajte nam bar pravo da kažemo jer idemo vidjeti koliko je to porezno opterećenje hrvatskih građana. Koliko sad imaju, vidjet ćete sad na kraju 2. mjeseca koliko će bit veći račun za struju, koliko će biti veći račun za plin i koliko će biti veći račun za grijanje. Ako već govorimo o tome što se učinilo pozitivno za gospodarstvo. Ali očigledno silne krive procjene, totalno kriva ekonomska politika koja se bazirala na investicijama velikih državnih tvrtki prošlo je godinu dana, ništa se nije napravilo, međutim tu godinu dana bi čovjek još nekako oprostio ali gledajte mi smo izgubili definitivno i prvih sedam mjeseci ove godine jer praktički nisu raspisani natječaji, nisu izvođači … na posao i sve te silne investicije nažalost neće dat efekta do jeseni. Sad ću si uzeti za pravo da nešto vam i kažem. Ovo uopće nije bila replika, a onda još i kažete da vam se neda da govorite. Pa govorite, uvijek dobijete riječ kad ju zatražite, niti sam vas prekinula jer ste govorili sasvim suprotno, ništa od onoga što je kolega Đurović u raspravi govorio. Odgovor na repliku, kolega Đurović. Kad treba prikazat zašto struja treba poskupit ili kad treba pokazat građanima zašto plin treba poskupit pokažu se tablice evo ovako je u Njemačkoj, ovako u Francuskoj, ovako u Finskoj, ovako je ne znam gdje, a vidite u Hrvatskoj je to kao jeftino. A kad treba pokazat zaista kolika je porezna presija hrvatskih građana nitko neće izaći sa tom tablicom pa uporedit poreznu presiju hrvatskih građana u odnosu na građane EU 27. Bilo bi jako zanimljivo vidjeti evo da naše Ministarstvo financija iziđe sa prikazom porezne presije i to primjerice po kategorijama prihoda, godišnjih prihoda, do 20, 50 ili 80 tisuća godišnje eura prihoda, kolika je ta porezna presija hrvatskog građana pa recimo … primitaka. Mislim da bi se tu našli među najrazvijenijim u društvu najrazvijenijih europskih država. A kad je riječ o ovim raznoraznim registrima koji su prikazivani, to su zaista bez obzira na našu dobru namjeru da podupremo raščišćavanje nekih stvari, ja se s vama potpuno slažem da su to zapravo raznorazni baloni kojima je vladajuća koalicija uvijek kupovala samo vrijeme i kupuju ga i dalje. Na jednak su način praktički koristili priču o registru hrvatskih branitelja i s tim se s vama slažem. I završna riječ zamjenika ministra financija, gospodina Borisa Lalovca. pokušavamo i jesmo transparentni i uvažavamo vaša mišljenja i vaše prijedloge. Još jednom zahvaljujem na podršci i u ovome zakonu, u provedbi ovog zakona jer vjerujte nije jednostavno i kad govorite o krivim procjenama moram vam iskreno priznat da me je bilo jako strah kada smo došli i vidjeli, znači nije sad bitan samo taj iznos od nelikvidnosti od 45 milijardi, svakako bitan je ali kad vidite da unutra je i da se radi o nekakvih 70 tisuća kompanija, da imate 50-60 tisuća ljudi koji rade unutra, na koji način krenuti. I ja se slažem u jednom dijelu s vama i mi smo i osobno bili nezadovoljni što to nije krenulo ranije, ali moram vam reći da je bilo toliko otpora prilikom donošenja ovog zakona jer je bilo nešto novo, nije se znalo u šta krenuti, nismo znali od kojeg zakona krenuti. Imali ste različita rješenja, imali ste rješenje iz Njemačke, imali ste rješenje iz Amerike, imali smo nekakve slovenske modele, morali smo nešto primijeniti, morali smo nešto uzet od nova, početi pisati od nova kao da smo se tek sad rodili. I morali smo vidjeti, vi ste vidjeli iz prvog zakona koji je donesen ovdje u srpnju mjesecu da je promjena između srpnja i 9. mjeseca da je isto bila značajna. Što se više uključivalo ljudi taj zakon smo brusili i donosili. Slažem se, ali zapravo ta odgovornost koju smo gurali iz Ministarstva financija moramo priznat da nismo imali, imali, ne govorim za ovaj dom nego za općenito u šta to krećete, pa nemojte dirati, pa ne može ovako, pa napravit ćete ovo, napravit ćete ono, jedno potpuno nepoznato područje. Tko će to radit, mislilo se tko će to radit, ministar kaže mi, ja sam se uplašio tko mi, Ministarstvo financija, dovesti 45 milijardi, dovesti sve ljude …, tko će to operativno radit, maknete sa stečajnih upravitelja. Znate to je jedna velika odgovornost ući u jedan takav proces da zapravo ne povrijedite vjerovnike, a da restrukturirate poduzeća. Svaki dan razgovaramo s tim poduzećima, svaki dan ih primamo u Ministarstvo financija, svaki dan zovemo banke i onda vidimo kako jedna banka blokira, a druga ne blokira. To su izuzetno teški, naporni procesi. Ne mogu se dogovoriti, 5 banaka se dogovori šesta sutra blokira. Na osnovu čega? Na osnovu nekog rješenja koje ne postoji. Idemo istraživati na osnovu čega donose se takva rješenja. Izuzetno je težak ovaj zakon i ne bih krenuo od tih krivih procjena. Procjena je da je bilo izuzetno teško gospodarsko stanje, nikoga nismo optuživali. Rekli smo da nešto moramo napraviti i proaktivni smo, cijelu godinu smo proaktivni. Ali jednostavno smatramo da ovaj zakon će tek sada početi donositi kada se šira javnost uključila i poduzetnici, kada su se i banke, kada su svi zapravo počeli češljati svoje bilance tek se sada počinju iznalaziti rješenja. Nažalost, ja bih volio da je takvih rješenja bilo početkom godine. Imali smo deklarativna rješenja. Ne može, protuustavno, treba to, Linić će to sebi, svojim prijateljima podijeliti firme. Takve su vam bile rasprave. Bili smo na 10 konferencija, nitko nas nije podržavao. Ali kažem Ali kažem zahvaljujem i vama u ovome dijelu što jeste, smatram da ovaj zakon će živjeti i treba biti kontinuiran i to je jedan novi način komuniciranja između poduzetnika. Je li danas poduzetnicima bolje s novim zakonom? Nije, to sam vam rekao nije, nije novih došlo. Ali mi se trudimo i pokušavamo dovesti nekakvog reda. Hoće li ovaj cijeli proces i ovu godinu trajati? Hoće. Hoće li biti izmjena? Hoće. Trudimo se, hoćemo li naći najbolje rješenje, hoće li svi opstati? Neće. Ali dajemo sve od sebe i svakodnevno raspravljamo kako pomoći. Znači, imali smo dobre procjene, znamo jednostavno gurati jedne procjene, jedan potpuno novi koncept i izuzetno težak. Sad svi ga hvale, sad je dobar a sjetite se u 4. mjesecu nikome nije bio dobar. Ne govorimo za vas ovdje nego općenito javnost. Nikome nije bio dobar. Pa što vi želite? Uništit ćete još ovo što je. Teško guramo promjene, mi smatramo da ovo je dobar, da vidjet ćemo kakve će dati efekte, vidjet ćemo. Ja kažem, i mi smo bili skeptični kakvi će efekti biti. Ne znamo, vidjet ćemo kada se donesu prva rješenja. Hoće li se spasiti Dalekovod ili neće ili neka druga? Vidjet ćemo kako će se dogovoriti vjerovnici. Izuzetno teško, ovaj zakon ne garantira da će svi opstati. Hoćete li nekome, hoće li opstati jedna drvna industrija i druga. Izuzetno teško i vjerujte mi svaki dan sa grčem u želucu dolazimo kako riješiti te probleme jer svaki dan izlaze neki novi problemi. Znači, nisu krive bile procjene, svjesni smo situacije. Ne želimo dizati tenzije ali evo još jednom zahvaljujemo i ovo što smo rekli ovaj zakon će ići već u ožujku će ići ponovno u raspravu. Želimo da pročešljamo sve gdje smo ponovno vidjeli i svaka vaša primjedba usvajamo je, slušamo jer mislimo da je ovo zakon ne za jednu vlast nego je zakon za sve hrvatske poduzetnike da opstanu. Zahvaljujem. kolega Lalovac. Zaključujem raspravu. Za večeras ćemo prekinuti sjednicu i rad. Sutra ćemo početi u 9,30 sa Izvješćem o stanju u prostoru u RH za razdoblje od 2008. do 2012. godine. U 12,00 sati ćemo imati glasovanje. Hvala lijepa.